Prelazimo na - Konačni prijedlog zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu, drugo čitanje, P.Z. br. 202. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Ovaj zakon raspravit ćemo sukladno odredbama Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun, Odbor za pomorstvo, promet i veze, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za ratne veterane, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za zaštitu okoliša i prirode, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za poljoprivredu, Odbor za lokalnu i područnu samoupravu, Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za Hrvate izvan Hrvatske, Odbor za obranu, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Ne. Zahvaljujem ministre. … Ja samo čitam ono što piše, da li je greškom napisano u redu je. Hvala na primjedbi kolega Šuker. Imamo za raspravu prijavljenog Valtera Boljunčića. Nema ga, gubi pravo na raspravu. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Hvala vam na strpljenju i sutra nastavljamo u 9,30 Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,